Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, pravosuđe, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Europske integracije. Državna tajnica ministarstva pravosuđa Snježana Bagić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državna tajnice! Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, evo imamo prigodu sada raspravljati o zakonu koji dosada nije bio mijenjan. A istina, kada je zakon donesen 2003. godine on je opravdano čini mi se tada izazvao veliku polemiku i pozornost u našem Saboru, a i u pravnoj struci. Zašto? Zato jer je predstavljao jedan novum. Postavljalo se pitanje kako uopće pravna osoba može biti odgovorna za neka kaznena djela? Danas evo nakon otprilike četiri godine primjene ovoga zakona to više nije ništa novo. To govorim zbog toga što jednostavno i u našem pravnom sustavu, pa i na putu u Europsku uniju jednostavno moramo biti spremni prihvatiti neka nova načela, principe pa i načine promišljanja. Dakle, nesporno je da pravne osobe mogu biti počinitelji kaznenih djela iz raznih sfera društvenoga života. Dakako zasigurno jedna važna sfera, to je područje zaštite okoliša je ona gdje itekako može doći do odgovornosti pravnih osoba. Sada se kod ovoga zakona postavlja pitanje zapravo kako reagiramo na takve pojave? Između ostaloga i visinom zapriječene kazne. Istina, ovaj zakon također predstavlja zakon koji se usklađuje u isto vrijeme i sa našim obavezama u postupku pregovora, točnije sa poglavljem XXIV.-Pravda, sloboda i sigurnost, a vezano za provedbu Okvirne odluke Vijeća o jačanju kazneno pravnog okvira za provedbu zakona protiv onečišćenja brodovima. Dakle, u cilju potpunog našeg usklađenja našeg zakonodavstva sa ovom okvirnom odlukom treba zapravo povećati visini zapriječene kazne kada ona predstavlja onečišćenje morskog okoliša s brodova. Tom odlukom, okvirnom odlukom vijeća, predviđeno je da kazne za pravne osobe u pogledu maksimalnog iznosa mogu, moraju iznositi najmanje 750 tisuća eura. To je otprilike oko pet i pol milijuna kuna. Dakle, za najteže slučajeve takvog onečišćenja mora sa brodova. Visina zapriječene kazne za takva kaznena djela u našem pravnom sustavu odnosno ovim zakonom ne odgovara toj gornjoj granici predviđenoj okvirnom konvencijom. Naime, kod nas je najveći iznos kazne koji se može izreći pravnoj osobi iznosi 5 milijuna kuna, tako da je ovim prijedlogom zakona potrebno povećati taj gornji iznos sa 5 na 8 milijuna kuna. Isto tako kako se kod nas visine kazni koje se za kaznena djela koja mogu počiniti pravne osobe vezuju za broj godina zatvorske kazne koja se za kaznena djela takva ili slična mogu izreći fizičkim osobama, potrebno je odgovarajuće povećati rast tih kazni koje se mogu izreći dakle pravnim osobama za pojedina djela, ovisno o tome kakva je kazna zatvora predviđena, da li tri, pet ili osam godina odnosno petnaest godina najviše, tako da se sada te kazne povećavaju recimo za peto godina zatvora sa četiri na sedam milijuna kuna, za petnaest sa pet na osam milijuna kuna. Uvažene dame i gospodo zastupnici! Ukratko i u bitnome ovo je obrazloženje odnosno ovo je razlog zašto se predlaže izmjena ovoga zakona. Zahvaljujem. Odbori za zakonodavstvo? Odbor za pravosuđe? Poštovani zastupnik Emil Tomljanović, predsjednik odbora. Izvolite! Hvala gospodine predsjedniče, poštovana gospođo državna tajnice, uvažene kolegice i kolege. Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora razmotrio je na 58. sjednici održanoj 26. rujna 2007. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela s konačnim prijedlogom zakona. I odbor je predmetni zakon raspravi na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskog sabora u svojstvu matičnog radnog tijela. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se predloženim izmjenama hrvatsko zakonodavstvo usklađuje s pravnom stečevinom Okvirnom odlukom Vijeća Republika Hrvatska se obvezala povisiti kazne za pravne osobe u odnosu na djela onečišćenja morskog okoliša od strane brodova. U raspravi su članovi odbora naglasili da dosadašnji okviri nisu dobri. Stoga podržavaju predložena povećanja. nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa 7 glasova za, odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. Hvala. Hvala. Ostali odbori? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika IDS-a, poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite!

Prvo je bilo bis, da. Ali Ljubica je ta koja me dovela u zabludu, Dobro. Poštovana gospodo! Evo, u članku 9. ovog važećeg zakona propisano je da se novčana kazna pravnim osobama može izreći u rasponu od pet tisuća do pet milijuna kuna. Međutim, kako kazna, kako je predviđena kazna za pravne osobe radi onečišćenja morskog okoliša s brodova po Okvirnoj odluci Vijeća Europe kao što je rekla maloprije i državna tajnica iznosi najmanje 750 tisuća eura, a to je ekvivalent od pet milijuna 450 tisuća kuna, e onda se odlučio podići tu kaznu na tih maksimalno osam milijuna kuna. S druge strane problem je i taj što Kazneni zakonik ili za takva slična djela poznaje maksimalnu kaznu u iznosu od tri milijuna kuna. I sada radi tih usklađenja sa okvirnom odlukom vijeća moralo se povećati maksimum novčanih kazni za kazni za kaznena djela za koja je predviđena kazna zatvora posebnom mjerom od pet godina, pa ona sad iznosi šest milijuna tome kuna zatim analogno tome za kaznena djela s posebnom najvećom mjerom od deset godina se tu povisuje za pravne osobe na sedam milijuna kuna, a za kaznena djela s posebnom najvećom mjerom od petnaest godina sada će kazna iznositi 8 milijuna kuna. Znači, ovaj zakonski prijedlog de facto tretira razna onečišćenja, rekoh malo prije raznih industrijskih postrojenja, tvornica, brodova, rafinerija itd. Međutim, ono što mene zanima da li je ikome u Hrvatskoj izrečena neka takva kazna. I sad tu nije bitno da li je riječ o brodarskim kompanijama, da li je riječ o našim ljevaonicama, da li je riječ o INA-i i ostalima koji svoj ne znam naftni teret ispuštaju u more, koji ne znam različitim emisijama zagađuju okoliš. Ja pretpostavljam da tako visoka kazna nije izrečena nijednoj pravnoj osobi bez obzira da li ona bila u domaćem ili stranom vlasništvu i mislim da su i naši suci vodili računa o tome da jedna takva de facto bi indirektno značilo i prestanak rada nekog od tih trgovačkih država. Mi svi to znamo, toga smo svjesni imamo jedan ogroman problem zastarjele tehnologije. Naše termoelektrane ne znam iz pedesetih, šezdesetih su godina, brodogradilišta su takva kakva jesu, cementare su nam takve kakve jesu, željezare, TLM, INA-i koja ne znam koliko već desetljeća zagađuje jednu Rijeku, Sisak koji su najugroženiji gradovi što se tiče kvalitete zraka to ne treba sada ni spomenuti. Jasno je da tu tehnologiju sada treba zamijeniti novom. Da bi se to moglo tu tehnologiju treba platiti. Na to na neki način treba natjerati kompanije. Nema prava na primjer jedna INA čijih je 25% dionica s jedne stranice kupio MOL a preneseno mu je 50% udjela da nema prava da izvlači milijarde kuna dobiti, neto dobiti nakon oporezivanja svake godine a da ništa ne ulaže u novu tehnologiju bilo da je riječ o Rijeci ili Sisku. Tobože sada pred izbore nešto obećavaju ali mislim da će preseliti ona postrojenja s Mlake. Ali pitanje je šta je ovdje istina. Kada bi netko s druge strane možda platio jednu ovakvu kaznu, kada bi predsjednik uprave zbog toga osjetio tu kaznu i u svojim prihodima onda bi zasigurno nešto se i promijenilo. Jasno je da velika većina nas zastupnika podržat će ovaj zakon. Jednom riječju, možemo reći da represijom možemo doći do čišćeg okoliša. Znači, represijom do čišćeg okoliša mogao bi biti neki moto ovog zakona. Jasno je da s druge strane u jednoj deindustrijaliziranoj Hrvatskoj gdje se ništa ne radi ili jako malo se radi nažalost "puno", nažalost puno takvih kazni ni ne može biti ali problem eskalira bez obzira što Hrvatska je više izložena onečišćenju od susjednih zemalja nego od hrvatske industrije. Ja bih volio kada bi možda pod onim narednim točkama i o tome progovorili, tome progovorili, da između ostalog progovorimo i o tome koliko je radnih mjesta ugašeno u industriji diljem naše obale ili "kontinenta" tj. kontinentalne Hrvatske. Ja mislim da je samo jedna regija u Hrvatskoj u čijem ukupnom prihodu industrija je na prvom mjestu a koliko god to nekome zvuči paradoksalno to je upravo slučaj s Županijom Istarskom gdje je industrija u GDP-u negdje 35%, 36%, na trećem mjestu tek turizam sa 10% a bez obzira što nas svi doživljavaju isključivo turističkom destinacijom. No, da ne bi sada govorio o tome. Jasno je, okoliš nema cijene, taj okoliš treba štititi ali isto tako treba reći ili ćemo se trgnuti, ili ćemo nešto raditi, ili ćemo propasti. Dakako da treba reći ne prljavoj industriji ali isto tako svaku industriju ne može se priječiti jer zemlja koja gradi svoju budućnost samo na trgovini zapravo nema budućnosti. Ono što bih evo samo htio postaviti kao upit a znam da će se prije ili kasnije o tome početi razgovarati u ovoj zemlji, kako tretirati recimo oboljele od karcinoma koji su stradali ili koji su tu bolest stekli zbog pušenja i slično. Znači, pitanja je mnogo a kako vrijeme odmiče ta pitanja koja tretira Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela zasigurno će biti sve aktuelnija aktuelnija tema diljem Republike Hrvatske pa samim time i u ovom parlamentu. Razumljivo, bilo da je riječ o ovom usklađenju, bilo da je riječ o poruci koju mi moramo poslati "zagađivačima" klub IDS-a podržava ovaj ovaj raspon kazne koji je kao takav propisan ovim zakonskim prijedlogom. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala lijepa poštovani kolega Kajin. U ime kluba HDZ-a poštovani kolega Kruno Peronja. Izvolite, kolega. Poštovani gospodine potpredsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege. Upravo je ovim Prijedlogom zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela zapravo jedan veliki doprinos u pogledu zaštite naše okoline jer i u idućim točkama dnevnog reda imamo baš zakon na dnevnom redu. Zbog odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela koji je stupio na snagu 2003. godine kao posljedica društvenog razvoja kada se pokazalo neophodnim regulirati kazneno-pravnu odgovornost pravnih osoba pravne osobe mogu biti počinitelji kaznenih djela iz raznih sfera društvenog života. Između ostalih jedno od područja koja zasigurno spada u važnu, iznimno osjetljivu sferu društvenog života je područje ekologije odnosno zaštite okoliša. Pregovorima o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji kroz poglavlje 24 u svezi provedbe Okvirne odluke vijeća iz 2005. o jačanju kaznenog okvira za provedbu Zakona o onečišćenju na brodovima, stoga se predmetnim prijedlogom i predlaže povisiti kazne za pravne osobe u odnosu na kaznena djela onečišćenja morskog okoliša s brodova. Ovo iz više razloga ne samo radi gospodarskog gospodarskog iskorištavanja mora već i radi razvoja našeg turizma između ostalog. Okvirna odluka vijeća navodi da je kazna za pravne osobe novčana kazna koja u pogledu maksimalnog iznosa mora iznositi najmanje 750 000 eura. Kako je maksimalno predviđena kazna za pravne osobe po sadašnjim odredbama zakona određena u iznosu od 5 milijuna ovim se prijedlogom povećava i opći maksimum novčane kazne. Stoga bi zapravo valjalo i razmisliti da se i novčana kazna još primjereno primjereno povisi za pravne osobe i to posebno u odnosu na kaznena djela onečišćenja morskog okoliša s brodova. Iz ovih razloga klub Hrvatske demokratske zajednice prihvatit će u cijelosti predloženi zakonski prijedlog. Hvala vama poštovani kolega Peronja. U ime Kluba zastupnika Socijaldemokratske partije poštovana kolegica Ingrid Antičević Marinović. Ispričavam se kolegice Marinović, želite li govoriti u ime kluba ili ne? Molim lijepo. Treći puta pozivam. Ingrid (SDP)** Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Evo kao što je uvodno i napomenula gospođa tajnica, državna tajnica govoreći i obrazlažući prijedlog izmjena ovog zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela kako je izazvao i prijepor, odnosno uzbuđenje u Hrvatskom saboru. Međutim, da se podsjetimo možda i tih vremena kada je u prošlom mandatu donesen ovaj zakon, Zakon o kaznenoj odgovornosti pravnih osoba, da je on bio jednoglasno donesen i da je sasvim razumljivo u onoj sveobuhvatnoj reformi kaznenog zakonodavstva koju smo bili započeli, a koja je na žalost u mnogim segmentima zaustavljena bio donesen jednoglasno i bio poduprt kako od svih klubova tako i u pojedinačnim raspravama. To je bio jedan zapravo od rijetkih zakona koji je tako jednim općim konsenzusom bio donesen. da se ovaj zakon kada je bio i donesen nastavljao na onu reformu, na onu spomenutu novelu koja nikad nije na žalost saživila i da ponovim koju ova Vlada nije htjela na istom tragu uvesti, odnosno novelirati postojeći Kazneni zakon. Jer naravno, prave kaznene odgovornosti odnosno odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela ne može biti ukoliko nemamo onu inkriminaciju u kaznenom zakonu. Ako nemamo taj katalog zašto uopće i odgovaraju pravne osobe. I direktna odgovornost kaznenih, izravna odgovornost pravnih osoba nadovezuje se upravo na kazneno djelo upravljačkih struktura, na kazneno djelo zlouporabe odnosno suvremene inkriminacije, zlouporabe povjerenja koje mi na žalost u našem kaznenom zakonodavstvu nemamo. Ponovit ću još jednom. Ono što mi imamo u našem Kaznenom zakonu to vam doslovno gotovo odgovara onom socijalističkom poslovanju koliko je novca, odnosno robe ušlo a koliko je izašlo. Pa tko na takav način još posluje, odnosno kakve su sve malverzacije moguće u suvremenim uvjetima kapitalističkog poslovanja, gdje centralno kazneno djelo mora biti zlouporaba povjerenja vjerovnika, gdje se vjerovnici izigravaju na različite načine. pošto nemamo to kazneno djelo evo onda je zaista gotovo i bespredmetno govoriti o istinskoj kaznenoj odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. Postavlja se ovdje jedno pitanje. Mi nikad nismo dobili izvješće, dakle četiri godine egzistira zakon koliko je pravnih osoba odgovaralo kazneno i kakve su sankcije njima izrečene. Naravno za pravne osobe predviđene su novčane kazne ali i smrtna kazna, tj. za pravnu osobu što znači likvidacija te pravne osobe. Pa zaista bi bilo interesantno vidjeti koliko je pravnih osoba odgovaralo i da li je uopće odgovaralo. Ako je odgovaralo par osoba onda možemo reći da se zakon uopće ne primjenjuje. A zašto se ne primjenjuje? Jer nema uopće u Kaznenom zakonu pravih kaznenih djela po kojima bi oni istinske trebale odgovarati odnosno u kojem bi se pokazala njihova društvena opasnost. I u tome je problem. mi mijenjamo ono što Europa od nas traži, jer da je mala kazna od tri milijuna kuna za onečišćenje morskog okoliša koju učini pravna osoba, odnosno najčešće brodari jer ovdje se predviđa upravo povišenje kazne za tako jedno ponašanje koje učine pravne osobe odnosno njihovi brodovi u njihovom vlasništvu i onečišćuju vode, tj. more. Pa se predviđa kaznu povisiti od pet milijuna kuna na osam milijuna kuna. Čak i u tome ne mora biti ništa sporno. Ali što će se u praksi ovo izgledati i na koga će se to primjenjivati. Na naše brodare? Pa mi gotovo i nemamo više. Mi smo desetkovali još devedesetih naše brodarske kompanije. Prodali smo ih, uništili smo ih itd. tako da naši pomorci oni koji su pronijeli slavu hrvatskog pomorstva diljem svijeta i iako je konkurencija sa istoka vrlo velika još dalje upravo istinski, pravi brodari biraju hrvatske pomorce. Međutim, eto mi kao pomorska zemlja imamo malo brodova a ono što imamo pogotovo kad govorim o ovim ribarskim brodovima. Bila je tu jedna velika, veliki plan ove Vlade ali malo se ostvarilo to. Prema tome, naše brodovlje je staro i nije čudo da i ne namjerno onečišćuje okoliš. Prema tome, ove kazne pošto se kod nas na naše pravne osobe vidjeli smo da se to, da se zakon vrlo malo ili uopće ne primjenjuje. Voljela bih da me predstavnica Vlade demantira. Dakle, na koga će se odnositi. Eventualno na naše brodare kada se nađu u stranim teritorijalnim vodama. Praktički ovakva vrsta kazne za njih će značiti smrt, tj. likvidaciju. Ali tko je nama kriv? Nama nitko nije kriv. Ovo su pravila Europske unije koja ona zahtijeva za sve članice, pa naravno je ako želimo biti sudionici, odnosno dio takve jedne velike obitelji da se na adekvatan način moramo i ponašati. Ali postavlja se jedino pitanje zašto mi ne primjenjujemo takve norme, takvo jedno ponašanje ne samo za onečišćenje mora, nego zašto inače ne primjenjujemo protuzakonito, kriminalno ponašanje stranih kompanija kada se nađu u našoj zemlji, odnosno kada posluju u našoj zemlji. Vidimo se da se izigravaju prava radnika, da se to opravdava eto unosom stranog kapitala pred koji se eto mi u 21. stoljeću kao velika katolička zemlja klanjamo kao zlatnom teletu. I eto bojimo se da ih uznemirimo, a sve na štetu našeg okoliša, našeg čovjeka. Sjetimo se samo i prve žrtve koja je pala upravo takvim ponašanjem, bezočnim ponašanjem koji šteti na elementarnim stvarima i pokojnog Martinovića. Ja mislim da je to jedna izravna žrtva. A pitanje je koliko će na dugi rok dakle i zagađivanje i trovanje koliko će bolesti, bilo profesionalnih kojem su najviše izložene žene, prije svega u trgovačkim lancima, ali i ovih drugih postrojenja stranog kapitala stradati kako se tu ne bi mi mogli zaštiti. Ja mislim da to nama nitko ne brani. Nećemo se valjda proglasiti ekološkim svinjcem za strani kapital počesto sumnjivi koji se ovdje ne provjerava kad ulazi u Hrvatsku i koji se ponašaju onako kako se u matičnim zemljama nikad ne bi ponašali. Prema tome, govoreći u ime kluba SDP-a naravno da podržavamo ove izmjene Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. Ali ostaje sporno zašto se taj zakon u cjelini ne primjenjuje i zašto se blagonaklono često gleda na upravo na taj kapital koji je u vlasništvu stranaca, koji ne kaže samo da krši počesto norme koje su predviđene drugim zakonima. Ali prije svega eto kad se na to već oglušujemo i kad smo to koliko toliko blagonakloni, ali sigurno se ne bi smjeli oglušivati na ponašanja koja su kriminalne naravi jer se nalaze u katalogu kaznenih djela, odnosno i u samom zakonu koji predviđa odgovornost pravnih osoba za kaznena djela. To kod nas nije uopće, dakle i kad se zakon donosio, to je nešto što, iako jedna vrsta novuma u našoj pravnoj regulativi da i pravne osobe mogu kazneno odgovarati. Istina je da su se teoretičari dugo vremena sporili, kod nas srećom nije bilo prijepora da li uopće pravna osoba može pokazati volju, odnosno da li može biti sposobna počiniti kazneno djelo. Ali ako ona pokazuje volju da sklapa pravne poslove, da stiče imovinsku korist, što je i bit korporacije, financijsku moć onda nema nikakve dvojbe da oni mogu i kazneno odgovarati. Prije svega u suvremenom svijetu koji je ustvari korporacijsko, u globalnom svijetu. Kada upravo te moćne korporacije su se nametnule iznad vlada koje su praktički centri društvene moći, ne samo financijske i koje počesto dirigiraju život u jednoj zemlji. Prema tome poštujući i gledajući blagonaklono ulazak korporacija mi moramo zaoštriti prije svega njihovu odgovornost. Jer naravno povećana moć iziskuje i povećanu odgovornost, a ne smanjenu odgovornost. Prema tome onome koji je više dato, koji više može, koji više zarađuje mora imati i vežu odgovornost. Mi se nažalost zadnjih godina ponašamo upravo suprotno. Oni koji su mali njihova prava su slaba prava, a prava jakih su jaka prava. Trebalo bi društvo učiniti upravo suprotnim, da prava slaba budu jaka prava. Eto, još jednom podržavajući ovaj Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela mi iz kluba SDP-a apeliramo prije svega na Vladu, na kontrole mehanizme da li se i kako se provodi Zakon o odgovornosti pravnih osoba. Ali još jednom iskazujemo žaljenje što nema adekvatnih sankcija kojima bismo mi mogli sankcionirati gospodarski kriminalitet i onda pozvati na odgovornost ne samo odgovorne osobe iz upravljačkih struktura kao članove upravnih ili nadzornih odbora nego i pravnu osobu u cjelini. Hvala lijepo. Hvala vama poštovana kolegice. Ispravci netočnog navoda. Da li sam dobro vidio kolegice Lalić da ste htjeli ispraviti navod ili ne? To znam. Kolega Markovinović. Izvolite. Ispravak netočnog navoda. Pa evo kolegica netočno navodi da u pravilu žene stradavaju od trgovačkih lanaca. Recimo ja znam jednu evo njenu kolegicu iz stranačkih redova koja je profitirala trgujući sa trgovačkim lancem "Lidl". Hvala. o toj kolegici kolegica ništa nije govorila. Prema tome nije nikakav ispravak netočnog navoda. U ime kluba HSP-a, poštovani kolega Kovačević ima riječ. Nema ga. Gubi pravo govora o ovoj temi. U ime kluba HNS-a, poštovani kolega Nikola Vuljanić. Izvolite. A nemojte, kolega molim vas. Pa molim vas kolega! Pa nemojte. Pa nemojte takve stvari govoriti niti insinuirati što stalno radite, nema smisla. Nema smisla. Rekao sam vam da niste ispravili netočni navod jer ste govorili o kolegici koju nitko nije spominjao ovdje u izlaganju oko ovoga. I osim toga jeste da je počela predizborna kampanja ali to ne morate prenijeti odmah u sabornicu. Dajte malo, dopustite da završim. Izvolite kolega Vuljanić. prijedlog izmjena i dopuna zakona koji regulira samo jedan sitni segment onoga što bi, o čemu ovaj zakon govori, što bi zapravo značilo sve drugo štima 100%, nema nikakvog problema, mi stvarno držimo pod kontrolom tvrtke koje eto krše zakone na štetu građana Republike Hrvatske i na štetu Republike Hrvatske u cjelini. Samo brodari koji ispuštaju naftu e oni su preblago, preblaga kazna im je zapriječena i Europa im prijeti većom kaznom pa ćemo i mi to svesti na razinu Europe. Što je naravno istina, ali nije čitava istina. Jasno je naime da pravne osobe, tvrtke, mogu činiti kaznena djela isto kao i fizička, dobro ne sva naravno, ali ona koji po prirodi poslovanja se mogu mogu napraviti. Ovdje govorimo samo o jednom o tih kaznenih djela, kaznenog djela zagađenja okoliša na moru. rasprava koja bi zapravo trebala prethoditi ovakvom opće spominjanju ovog zakona, jest opet rasprava o funkcioniranju sustava. Naime što se događa kada velike tvrtke, značajne tvrtke, bogate tvrtke, tvrtke koje kontroliraju dobar dio društvenog da ne kažem političkog života u Hrvatskoj, naprave nepodopštinu. Ako netko nastrada, onda taj koji je nastradao pokreće postupak za obeštećenje i tome sl. dakle građansku parnicu, angažira advokate i pokušava dokazati da bi ga tvrtka trebala obeštetiti. To se dogodilo sa pivovarom u Karlovcu, to se dogodilo s još nekim tvrtkama u Hrvatskoj, s ljudima koji su oboljeli od azbestoze. Ako se radi o većem broju ljudi koji su u nehumanom, nemoralnom, pa onda i neposlovnom funkcioniranju takvih tvrtki nastradali, država uskače i zapravo podruštvljava pa ljudi dobiju skraćeni radni staž, proglasi ih se profesionalno oboljelim pa imaju neke druge beneficije, opet na račun države što nikako ne znači da država ne treba pomoći ljudima, ma naravno da treba, ali ceh prije svega treba platiti onaj tko je kriv. Što se dogodilo recimo sa onim potokom u Zagorju koga godinama "Pliva" zagađuju, dok se susjedi kojima se to u dvorište nisu javili, država nije primijetila da "Pliva" to radi. Visina kazne bilo to 3, 5 ili 8 milijuna, neće naravno riješiti ništa. Novčana kazna jest jedina kazna koju tvrtka može osjetiti, ali sama visina kazne ako iz toga ne slijedi čvrsta volja i efikasnost sustava da tu kaznu odmah odreže i odmah naplati neće Bog zna što pomoći. Između ostalog pravne osobe tvrtke ne čine samo kaznena djela u zaštiti okoliša trovanja ljudi kao što je bio slučaj u Karlovcu sa pivovarom, kao što je slučaj sa azbestozom i tome sl. čine i druga kaznena djela. Čine kazneno djelo prevare recimo, ne isplaćuje ljudima plaće. Poslodavac potpiše ugovor sa radnikom, ugovor je pravno obvezujući, u tom ugovoru kaže da će radnik dobiti plaću. Radnik ne dobije plaću. Što radnik radi? On tuži poslodavca preko sindikata najčešće, a to ćemo u sljedećoj točki pokušati ukinuti da sindikat to može raditi, to je druga priča. Ali dakle radnik tuži poslodavca za naknadu štete. Država tu A napravljena je prijevara, jasna i glasna prijevara i državni odvjetnik bi morao se javiti u toj situaciji i reći ova tvrtka je počinila kazneno djelo prijevare, dakle nije postupila po tom ugovoru sklopljenim sa 100, 200, 500 ili tisuću radnika i država, državni odvjetnik pokrenuti će kazneni postupak protiv te tvrtke zbog prijevare. To se kod nas ne radi. Ne radi se, odnosno radi se to manje što je tvrtka veća. Malog obrtnika koji napravi nekakvu grešku, nekakvo nekakvo ako hoćete i kazneno djelo, srazmjerno brzo se uhvati. Velika tvrtka očito može reagirati sa svojim advokatskim timovima, može reagirati sa lobiranjima i tome sl. i konačno sa zapravo nekakvim apelom i na državnu vlast i na sve nas da su oni previše značajni za tu zajednicu i za državu da bi se njih smjelo sada pritiskati jer ne dao Bog oni bi mogli sada jel' tu i zatvoriti pa će ljudi ostati na cesti i tome sl. Tu strategiju imale su tvrtke i u zapadnom svijetu sve dok država, vlast se nije postavila tako da im je tu strategiju ogadila. Naravno drastičnim kaznama i naravno brzim postupanjem u situacijama kada je kazneno djelo napravljeno. Dakle suština stvari nije i ne može biti u pet ili 8 milijuna kazni. Suština stvari je u tome ima li državni aparat volju i namjeru promptno reagirati i kazniti svako kazneno djelo koje počini pravna osoba bez obzira koliko je ta pravna osoba snažna, utjecajna i važna za čitavu zajednicu pa i za čitavu državu. Hvala. Hvala lijepa kolega Vuljanić. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti završnu riječ? Da. Izvolite kolegice. **Bagić, Snježana** Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Samo kratko. Zahvalu zastupnicima na primjedbama, a i podršci ovome zakonu. Samo sam htjela reći da katkad nam ne zvuči dobro činjenica da nismo mijenjali zakon 2003. godine. To je dobro djelomice, a djelomice i nije zato što se ovaj zakon kao Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela nužno vezuje za Kazneni zakon kao takav … /Ne razumije se./ … kaznena djela navedena u tom zakonu. Ovdje sada ponukani ovom okvirnom odlukom koja se odnosi na visinu kazne zapriječenu za onoga tko oštećenjem broda uzrokuje ekološku štetu, povećavamo raspon kazni za sva kaznena djela koja mogu počiniti pravne osobe i za koja se ovim zakonom propisuje raspon kazni. Htjela bih još samo dodati da ovdje opet kapital nema svoj predznak. Zašto? Zato što ako je riječ o stranom kapitalu dapače, ovaj zakon govorimo o materijalnom zakonu, dakle kaznenom zakonu u članku 250. onečišćenja okoliša govori o onome tko onečisti okoliš. Prema tome da bilo pravnu osobu domaću ili stranu. Također mislim da ne treba podsjećati, dozvolite samo reći, da ako je osnivač trgovačkog društva u Republici Hrvatskoj stranac, dakle ako je riječ o stranom kapitalu, on je domaća pravna osoba, prema tome i na njega se onda odnosi kazneni zakon, neovisno o podrijetlu kapitala. Ukoliko bi se pak dogodila situacija ako sam dobro shvatila iz nekih izlaganja, da je riječ o tome da neki domaći brodar počini, onečisti okoliš brodom u stranom teritorijalnom moru, nisam sigurna da bi se onda primjenjivao ovaj zakon, primjenjivao bi se vjerojatno zakon zemlje na čijem moru je to to djelo počinjeno. Jasno da mi i kroz ovaj zakon potvrđujemo svoju spremnost da kada je riječ o pravnim osobama sankcioniramo i reagiramo na takve pojavne oblike. Postoje inače statistike, podaci o tome vode li se postupci protiv pravnih osoba, oni se redovito objavljuju u statističkom izvješću svake godine, statistika za 2005. godinu kaže da je bilo 149 prijava, odbačena je 61, odbijena jedna, optužnica je podignuto 33 i od toga je u međuvremenu doneseno 11 pravomoćnih presuda. Zahvaljujem. Hvala vama. Zaključujem raspravu o ovoj točci dnevnog reda, glasat ćemo kada se za to steknu